Evo nastavljamo dalje s radom. Slijedi točka: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Dragan Jelić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Evo nakon vrlo zanimljive rasprave o zakonu, o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju dolazi nam još jedan zakon kojim također želimo pomoći odnosno podići mogućnost naplate i druge ranjive skupine, a to su naravno oni radnici koji nažalost završe u firmama koje su u blokadi ili koje su u stečaju. Zakon o osiguranju radničkih tražbina pruža materijalno pravnu zaštitu radnicima u slučaju stečaja poslodavca, te u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. Zaštita prava radnika u slučaju stečaja poslodavca provodi se od 2003.g., a zaštita prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca od 1. rujna 2015.g.. Tijelo koje provodi zaštitu tih prava je Agencija za osiguranje radničkih tražbina. Zbog insolventnosti poslodavaca radnicima je prvenstveno ugrožena socijalna sigurnost, tome doprinosi činjenica dugotrajnog stečajnog postupka, te neuspjelog postupka predstečajne nagodbe. Prava radnika koja izviru iz radno-pravnog statusa štite se na određenoj društveno prihvatljivoj prihvatljivoj minimalnoj razini. Valja istaknuti da u slučaju stečaja poslodavca od ukupno utvrđenog iznosa radničkih tražbina agencija isplaćuje dio sukladno ovom zakonu, a ostatak svojih tražbina radnici potražuju od stečajnog dužnika u stečajnom postupku. Stoga je važno pojačati materijalno-pravnu zaštitu radnika u slučaju stečaja poslodavca. Naime, trenutna zaštita obuhvaća radnike kojima je prestao radni odnos 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, a zaštićeno razdoblje za koje je osigurana zaštita odnosi se na razdoblje od 3 mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka odnosno 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Osim toga, materijalno-pravna zaštita temeljem ovog zakona u pravilu je i jedina zaštita koju radnici ostvare zbog stečaja poslodavca s obzirom da je naplata ostatka radničkih tražbina iz stečajnog postupka nešto ispod 30% odnosno točnije 29,72%. O kakvim se iznosima radi najbolje govori da je od 2003.g. otkada se provodi zaštita radnika u slučaju stečaja do danas i to su podaci od 3.10.2022., znači relativno svježi, agencija na ime osiguranih tražbina radnika iz stečajnog postupka za 64.816 radnika koji su radili kod 1.675 poslodavaca isplatila ukupno 845 milijuna, 592 tisuće i 229 kuna, od toga je ostvarila povrat od 260 milijuna, tisuća i 915 kuna, što pokazuje i one postotke koje sam ranije naveo. Agencija se kao i radnici namiruju iz prioritetnog, prioritetnog reda redoslijeda naplate. Ako se pogleda agencija za razdoblje od 1.1.2018. do 3.10.2022. razvidno je da su od 7.069 zahtjeva radnika 342 zahtjeva nažalost odbačena zbog ranijeg postupka radnog odnosa što kasnije, vidjet ćete, želimo promijeniti ovim zakonom. I treba napomenuti da je u tijeku zaprimanje zahtjeva radnika grupacije Brodosplit, što je i veliki, trenutno i medijski slučaj i sve ostalo. Tu očekujemo oko odnosno čak preko 1000 zahtjeva i trenutno se ne može reći koliko ih neće udovoljiti trenutnim zakonskim propisima. Kako bi se dodatno zaštitila prava radnika kojima je zbog stečaja poslodavca ugrožena socijalna sigurnost ovim izmjenama i dopunama zakona pojačat će se i zaštita radničkih tražbina. U tom smislu povećat će se obuhvat radnika čija se potraživanja štite ovim zakonom, te će se produljiti zaštićeno razdoblje za koje radnici ostvaruju prava u slučaju stečaja poslodavca. Stoga se predlaže omogućiti pristup zaštiti i onim radnicima kojima je radni odnos prestao 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, a ne samo onima kojima je radni odnos prestao 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Ujedno zaštićeno razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca predlaže se produljiti s dosadašnja 3 mjeseca na 5 mjeseci. Osim ove novine ovim izmjenama i dopunama zakona otklanjaju se uočeni provedbeni nedostaci kako bi se radnicima osigurala još efikasnija zaštita, tako se propisuje obveza stečajnim upraviteljima za otvaranje posebnog namjenskog računa za isplatu radničkih tražbina u slučaju kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi, a poslodavac ima zaposlene radnike. Naime, u dosadašnjoj praksi ukoliko se stečajni postupak nije provodio, stečajni upravitelji nisu otvarali poseban namjenski račun, društva su se brisala iz sudskog registra nakon čega je agencija morala izvršiti obračun i JOPPD obrazaca za svakog radnika pojedinačno što je u nekim slučajevima i malo dugo trajalo. Ova praksa stečajnih upravitelja u bitnom narušava intencije zakona jer produžuje rok u kojem si radnici mogu ostvariti svoja prava. Rok se produžuje iz razloga što agencija prema važećim propisima mora čekati brisanje stečajnog dužnika iz sudskog ili drugog registra, te nakon toga izvršiti obračun JOPPD obrasca za svakog radnika pojedinačno. Osim toga ovako postupanje dovodi do opterećenja rada agencije kojoj su već ionako nametnuti kraći rokovi odlučivanja zbog nužnosti brzog djelovanja i pružanja materijalne zaštite radnicima. Navedene izmjene uz neke tehničke korekcije imaju za cilj unaprijediti sustav zaštite radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca i blokade računa poslodavca, te osigurati efikasnu zaštitu prava radnika na društveno prihvatljivoj razini. Ovdje treba naglasiti da ostaje i obveza isplate 3 plaće ako je firma u blokadi, tako da ako ne daj Bože nakon blokade firma ode u stečaj nakon ovog zakona radnici će moć dobit ukupno 8 plaća. Naravno, na kraju zahvaljujem na vašoj pažnji, te vas pozivam da usvojite ovaj prijedlog zakona koji je koliko znam dobio dobar konsenzus i na odborima i kojim će se unaprijediti sustav zaštite radničkih tražbina na način da isti bude djelotvoran i svrsishodan u pružanju materijalne zaštite radnicima u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Imate dosta replika. Prva je poštovani zastupnik Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Čestitke na ovom Prijedlogu zakona, vjerujem da će biti konsenzus i da neće problema pošto pričamo o problematici zaštite radničkih prava, posebice vezano za tražbine i sami ste u uvodu napomenuli i drago mi je da ste spomenuli taj slučaj jer dolazim evo i sam osobno iz Splita, iz 10. izborne jedinice gdje znamo što splitski škver, tj. tvrtka Brodosplit znači, a i gledali smo sad i u medijima i znamo iz samoga grada u kojim problemima je sama tvrtka i sama priča o stečaju, radnicima i što će sve iz toga proizići. Već vidimo i da radnici traže zaštitu Vlade RH pa me zanima koliko je do sada isplaćeno sredstava vezano za radnike tvrtke Brodosplit i što još možemo očekivati

u, pod navodnicima hit u Agenciji za osiguranje radničkih tražbina naravno u negativnom kontekstu gdje se odjednom pojavio veliki broj radnika koji traže svoje, naravno, plaće i velik broj firmi, što je najbitnije, znači evo do sada je, mi smo isplatili za 2750 plaća za 1003 radnika, ukupno 13 800 000, znači ukupno 14 milijuna kuna. Tu želim naglasiti da je to ukupno trenutno 30 firmi, znamo da je Brodosplit rascjepkan u puno firmi, znači stvarno puno, puno posla se tu očekuje i sve dalje, a na kraju te firme očekujemo nažalost da će dosta njih završiti u stečaju, već 20-ak njih je tako da očekujemo nove zahtjeve, znači za ove dodatne 3 plaće koje im pripadaju kada odu stečaj, a ako se izglasa zakon i ako nakon toga druge firme odu u stečaj, onda će imati pravo i ovih 5 plaća. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo poštovani državni tajniče. Dakle svrha Zakona je da se na vrijeme, dakle brzo i učinkovito osiguraju isplate dijela stečajnih tražbina i da ta naplata bude što veća. Vi ste rekli nekih 29,72%, tu u Zakonu piše 22%. U svakom slučaju premalo i sad gledam godišnje izvješće Agencije za 2020./2021. i lijepo tu kaže da Agencija naravno, ne može utjecati na broj stečajnih dužnika, broj podnesenih zahtjeva radnika, ali može utjecati na broj riješenih zahtjeva i na broj podnesenih usvojih žalbi. Svakako bi bio cilj da ima ovih odbačenih zahtjeva što manje, dakle naši radnici i zaposlenici u državi bi trebali biti možda malo više educirani o svojim pravima i obvezama. I onda idem, je li, na Facebook Agencije i vidim da nema baš puno pratitelja, ali ajde, pokušaju ažurirati te informacije, između između ostaloga, spominje se i Brodosplit, evo baš 5. listopada je zadnji dan. Dakle jesu li radnici dovoljno informirani? Po ovim komentarima na Facebooku .../Upadica: Vrijeme./... Odgovor. **Jelić, Dragan** Pa evo hvala lijepa, dobro je pitanje, nikad dovoljno informacija i tu se slažem s vama da uvijek treba što više informirati radnike. Mi tu idemo odnosno Agencija kroz više kanala, znači tamo gdje su sindikalno radnici organizirani, tu se onda dogovara sa sindikatom i bilo je primjera znači da sindikati odrade sam posao za radnike i da radnici tu nemaju puno posla. Drugdje se radi sa upravama, recimo ovdje, koliko god jesu u problemima, Uprava Brodosplita odnosno njihova djelatnost ljudskih resursa pomaže radnicima da se naplate u tim potraživanjima, a ostalo se trudimo ići preko ovih digitalnih kanala, preko svega, znači i preko HZZ-a i HZZ ih na neki način obavještava kroz ovaj Zakon, još nisam rekao, znači napravljeno je da ćemo sklopiti ugovor i sa Hrvatskom poštom tako da će svaki radnim moći otići u Hrvatsku poštu u bilo koje selo, ruralni dio i sa radnikom HP-a sam ispuniti te zahtjevnice. Tako da idemo u tom smjeru, ali uvijek nikad dosta informiranja i na tome ćemo i dalje raditi. Hvala. blokade računa poslodavcima kada je poslodavac dužan podnijeti Agenciji zbirni nalog za isplatu plaće i on to treba napraviti u roku od 3 dana od kad se utvrdi nemogućnost isplate plaćanja, što on dokazuje potvrdom FINA-e. Uočeno je Uočeno je da trenutno potvrda ne sadržava datum, a događa se da poslodavac zatraži potvrdu nakon isteka 3 dana nego u kojem roku je to potrebno napraviti, slijedom toga Agencija zahtjev proglasi nepravodobnim, a posljedica je da radnici ostanu uskraćeni za svoja svoja prava. Ovim izmjenama predviđat će se da će potvrda koju FINA treba izdati treba sadržavati datum i što to znači za ostvarivanje prava radnika? Hvala. Pa to znači da će oni biti sigurniji, znači da. Hvala lijepo poštovana zastupnice na pitanju. To znači da će oni biti sigurniji, znači da neće toliko ovisiti o ta 3 dana koliko poslodavac mora obavijestiti FINA-u odnosno blokirati sam sam svoj račun i na osnovu toga podnijeti zahtjev za isplatu tih tražbina odnosno plaća radnika. Znači duži period će biti, znači radnici će biti sigurni da će dobiti taj dio, a ako slučajno poslodavac to ne napravi, znači Agencija je uvezana znači i sa FINA-om i sa Državnim inspektoratom i onda Državni inspektorat po sili zakona sam blokira poslodavca i sam podnosi na neki način zahtjev, odnosno natjera .../nerazumljivo/... natjera, naloži poslodavcu da podnese zahtjev, tako da nitko tko je u blokadi nakon nakon ovog Zakona ne bi trebao ostati bez svoje 3 plaće, ali Agencija redovito prati, tako da dosad se to u biti nije događalo. Hvala. **Sanader, Ante Zahvaljujem uvaženi g. tajniče, državni tajniče, moje pitanje je vrlo jednostavno. Dakle ove prethodne procjene za izmjene i dopune ovog Zakona bile su u javnom savjetovanju 2019. g. trebale su biti donesene 2020. Po podacima Agencije, '20. i '21. bilo je preko stotinu stečajnih dužnika za potraživanje radničkih prava pa samo taj podatak govori koliko su neophodne te izmjene bile već onda pa me zanima zbog čega je za jedan zapravo vrlo jednostavne izmjene jer se radi o dva vremenska roka i ovom ubrzanju procesa, zašto je za to trebalo 3 godine? Zahvaljujem. Hvala lijepo uvažena zastupnice. Hvala na pitanju. Da, trebalo nam je malo više vremena, ali kao što znate, nažalost 2019. nas je pogodila i pandemija koronavirusa, bazirali smo se na očuvanje radnih mjesta gdje smo znači sve snage bacili na isplatu za preko 800 tisuća radnika, znači preko 12 milijardi kuna čiste isplate, odnosno kad se zbroje doprinosi, to je preko 18 milijardi kuna i za 120 tisuća radnika, tako da smo na neki način čekali da i fiskalni kapacitet proračuna i sve, bude spreman za ovaj dio jer ipak sa povećanjem sa 3 na 5, plaća imaju dodatna sredstva Agencija radi na principu da ono što se dobije iz povrata iz prethodnih godina da to uloži u isplatu ovih plaća, međutim, uvijek treba imati dodatna sredstva i evo, ove godine smo donijeli odluku da je dobar trenutak, da je proračun relativno jako je opterećen i ovom energetskom krizom, da je proračun dobar i da će to podnijeti sljedeće godine i odlučili smo ići evo u izmjene Zakona. Hvala. a da pritom ne banaliziram, dakle tematika o kojoj govorimo, materijalna i pravna zaštita radnika odnosi se, između ostalog i na 3 minimalne plaće od strane države, odnosno od strane AORT-a kao provedbenog tijela, Agencije za osiguranje radničkih tražbina. E sada, ovim se Prijedlogom Prijedlogom zakona predlaže da se ta materijalna zaštita produži sa sadašnjih 3 mjeseca na 5 mjeseci, kako bi se pojačala, koliko god je to moguće, socijalna zaštita radnika. Dakle osnovna poruka kako ja to vidim ovog Zakona jest, umjesto 3 plaće, 5 plaća, a zaštićeno razdoblje, umjesto 6 mjeseci sada, na 10 mjeseci pa vas molim samo da to komentirate. Hvala. Tako je. Hvala lijepo uvažena zastupnice. Da, u pravu ste. Znači tu je još, nije naglašeno, ali Zakon smo donijeli naravno u skladu s direktivom EU komisije koja kaže, sad ću ja reći onako malo banalno, znači da u slučaju insolventnosti bilo koje firme radnik mora imati pravo znači na minimalno 3 plaće, kako bi dostojanstveno na neki način živio. Mi smo si tu ugradili u one prve zakone, međutim, vidjeli smo da imamo i mogućnost fiskalnu i tehničku i sve da to povećamo, tako da odsad, znači od izglasavanja Zakona svi radnici koji se nažalost nađu u firmama koje su u stečaju će imati pravo na plaću 5 mjeseci. S tim da ako su te firme, prošle su bile u blokadi, imat će pravo plaću i na 3, znači ukupno 8 plaća će radnici moći dobiti u firmama koje su u problemima i nadam se da će ih biti što manje. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Ujutro smo na Odboru za rad govorili o broju zapravo radnika koji rade, a ne primaju plaću na današnji dan pa ste rekli oko 450 radnika da je to tako. Da li ste provjerili, to je moj upit s obzirom da imamo 14,5 tisuća poslovnih subjekata koji su blokirani pa moj upit je da li vi tu brojite odnosno da li je u toj brojci od poslovnih subjekata, da li su tu uključeni oni koji dobivaju plaću preko AORT-a, zašto ima tako malo prema vašim podacima broj radnika koji ne primaju plaće, a toliko poslovnih subjekata u blokadu pa čisto da vidimo što pod tim brojem vi podrazumijevate? Hvala lijepo na pitanju. Iskreno, ne znam točno statističke podatke, ali evo danas smo to i na Odboru i sve i mislim da su točni po mom, odnosno po onome što pratim većina tih firmi firmi koje su u blokadi pretežno imaju ili 0 ili imaju jednog zaposlenog odnosno direktora ili obrtnika, manje njih ima veći broj radnika kad znači, ako radnik primi plaću, znači ako sjedne blokada na račun i ako radnik primi plaću ili od AORT-a ili od poslodavca, smatra se da je primio plaću, a onda AORT ako je, znači primio plaću, on sjeda odnosno ima pravo na neku rečeno ovrhu ili nešto za tog poslodavca. Tako da, vaš odgovor je, da, tu se broje ove plaće, a vjerojatno ovih 450 zato što većina ovih firmi ili nema zaposlenih ili ima jako malo. Željka Pavića. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani tajniče, danas smo na Odboru tvrdili, vi ste danas to i potvrdili ovdje u sabornici da zapravo sad će radnici imati svoja prava jedan duži period, sada nekih opet ne spominjete brojke. Ono što je nama interesantno je to da će im biti sigurno osigurana plaća u najkasnije otprilike mjesec, mjesec i političkim od momenta kad se dobije blokada na račun poslodavca odnosno ukoliko se pokrene stečajni postupak i da će to biti sigurni novci za sljedećih mjeseci. Ono što je malo zbunjujuće, to su odredbe čl. 2 i 3 u kojima piše gdje se mogu predati zahtjevi. Jedan dio će ići automatikom, to smo već danas utvrdili da će jedan dio ići automatikom preko FINA-e koja će alarmirati ukoliko dođe do blokade, međutim, ova, piše unutra da se može predati ili u zavodu ili ovaj u pošti, međutim, utvrdili smo danas da to može ići i preko e-Građanina, tako da molim vas da to .../nerazumljivo/... **Jelić, Dragan** Hvala poštovani zastupniče na pitanju. Da, znači mi se trudimo doći do sve većeg broja radnika i to je znači kad je firma u blokadi, poslodavac podnosi zahtjev, odnosno ako ne, onda ide automatikom ovo što ste rekli, ali kad je firma u stečaju onda radnik podnosi zahtjev i on ima više načina. Znači preko HZZ-a, gdje mu oni pokušavaju pomoći ispuniti obrazac, može skinuti obrasce, popunit, poslat ili poštom ili nekom dostavnom služnom ili nešta, može preko e-Građani automatski ispuniti znači na stranicama znači elektronski znači bez papira, ajmo reći i odlučili smo se sad napraviti ugovor sa Hrvatskom poštom zato što HP ima i u manjim selima i zaseocima gdje nema HZZ-a, a ipak su to radnici starije dobi i sve, možda se ne koriste najbolje internetom i sve, tako da će oni moći otići u poštu kod svog poštanskog službenika i on će njima pomoći besplatno ispuniti zahtjeve i poslati prema AORT-u i u što kraćem vremenu dobiti svoje zaslužene plaće. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a na 27. sjednici održanoj 5. listopada 2022. g. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina P.Z.E. br. 320 koji je predsjedniku HS-a podnijela Vlada RH aktom od 18. kolovoza 2022. g. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl. 83 Poslovnika HS-a kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se ovim zakonskim prijedlogom vrši daljnje usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Istaknuto je kako bi se pružila materijalnopravna zaštita radnicima zbog stečaja poslodavca, potrebno je proširiti obuhvat radnika na način da se omogući pristup zaštiti radnicima kojima je radni odnos prestao 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Uz navedeno, potrebno je i produljiti zaštićeno razdoblje za koje radniku pripada materijalnopravna zaštita osigurana važećim zakonom i to na način da se zaštićeno razdoblje produlji s 3 mjeseca na 5 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka odnosno prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem podnosi se Agenciji ili područnom uredu HZZ-a u propisanom roku, dok će se izmjena i dopuna Zakona omogućiti podnošenje zahtjeva i putem Hrvatske pošte d.d. na koji način će se dodatno olakšati radnicima podnošenje zahtjeva. Nadalje, za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika, stečajni upravitelj dužan je otvoriti poseban namjenski račun. Članovi Odbora u raspravi su podržali donošenje ovog Zakona, u raspravi je iznijeto mišljenje po kojem bi zaštićeno razdoblje za koje radniku pripada materijalna prava zaštita trebala biti povećano za predloženih .../nerazumljivo/... mjeseci na 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Isto tako, iznijeto je mišljenje po kojem bi bilo bolje da radnici podnose zahtjeve putem FINA-e čiji djelatnici u ovom području imaju iskustva, dok službenici u HP-u nemaju ta iskustva, kao i mogućnost dostave pismena digitalnim putem. Isto tako, u raspravi je objašnjeno da se podnošenje zahtjeva putem HP-a želi želi olakšati podnošenje zahtjeva onim radnicima koji ne koriste u dovoljnoj mjeri informatički sustav, a nisu ni sindikalno udruženi pa nemaju pomoć sindikata. Iznijeto je mišljenje po kojem bi bilo korisno osnivanje posebnog fonda koji bi radnicima omogućio socijalnu sigurnost u slučajevima otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem. Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno, sa 11 glasova za odlučio predložiti HS-u da donese sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina P.Z.E. br. 320. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prva prijavljena je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Majda Burić. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče Jeliću, poštovani ravnatelju Maduniću i poštovani ravnatelju uprave, g. Čirko. Dakle, pred nama je Zakon o osiguranju radničkih tražbina koji pruža materijalnopravnu zaštitu radnicima i to u slučaju stečaja ili blokade poslodavca, odnosno blokade računa poslodavca, a sve zbog nemogućnosti prisilne naplate, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće. Kao što sam i maloprije rekla, ta materijalna zaštita o kojoj govorimo, odnosi se između ostalog i na isplatu 3 minimalne plaće od strane države, odnosno od strane provedbene Agencije za osiguranje radničkih tražbina, a ovim se Prijedlogom zakona predlaže da ta materijalna zaštita se produži sa dosadašnjih 3 mjeseca na 5 mjeseci kako bi se ustvari pojačala, koliko god je to moguće, socijalna sigurnost radnika. Dakle umjesto 3 plaće, 5 plaća + doprinosi i mislim da je glavna poruka ovog Zakona, a umjesto 6 mjeseci, dosad zaštićenog razdoblja, predlaže se 10 mjeseci. Zaštita prava radnika u slučaju stečaja poslodavca, provodi se od 2003. g. i otad pa sve do danas od strane države, odnosno AORT-a, osigurane su radničke tražbine, pri čem mislim na minimalne plaće, ali i na ostala materijalna prava kao što su dio otpremnine ili bolovanja, doprinosi, itd., dakle osigurane su radničke tražbine za skoro 53 tisuće radnika, 1300 poslodavaca i zato je uplaćeno skoro 735 milijuna kuna. Što se tiče same zaštite prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca, ona se provodi od 2015. g. i otad do danas osigurane su tražbine za 12 tisuća radnika, 383 poslodavca, a za sve to osigurano je 113 milijuna kuna. Suma sumarum, dosad je država putem AORT-a osigurala plaće i ostala prava za skoro 65 tisuća radnika, 1700 poslodavaca i zato je osigurano 846 846 milijuna kuna. Zbog insolventnosti poslodavca, radnicima je prije svega ugrožena socijalna sigurnost, čemu doprinosi i činjenica dugotrajnosti stečajnoga postupka. Prava radnika koja izviru iz radnopravnog statusa štite se na određenoj društveno prihvatljivoj minimalnoj razini te valja istaknuti da u slučaju stečaja poslodavca, od ukupno utvrđenog iznosa radničkih tražbina, Agencija isplaćuje dio sukladno ovog Zakonu, a ostatak tražbina radnici potražuju od stečajnog dužnika u samom stečajnom postupku. Stoga je važno pojačati materijalnopravnu zaštitu radnika u slučaju stečaja poslodavca. Trenutna zaštita prema trenutnom Zakonu obuhvaća radnike kojima je prestao radni odnos 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, a zaštićeno razdoblje za koje je osigurana materijalna zaštita odnosi se na razdoblje od 3 mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka odnosno 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa, a ovim Zakonom predlaže se omogućiti pristup zaštiti i onim radnicima kojima je radni odnos prestao 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, a ne samo onima kojima je radni odnos prestao 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, te ujedno zaštićeno razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca predlaže se produljiti kao što sam već rekla s dosadašnja 3 mjeseca na 5 mjeseci. Kako bi se dodatno zaštitila prava radnika kojima je zbog stečaja poslodavca ugrožena socijalna sigurnost ovim izmjenama i dopunama zakona pojačat će se zaštita radnika i radničkih tražbina. U tom smislu povećat će se obuhvat radnika čija se potraživanja štite ovim zakonom, te će se produljiti zaštićeno razdoblje za koje radnici u stvari ostvaruju prava u slučaju stečaja poslodavca. Inače prosječan iznos koji Agencija za osiguranje radničkih tražbina po svim osnovama isplaćuje radniku je oko 17 tisuća kuna, a dio koji se odnosi na plaće i doprinose je skoro 8 tisuća kuna i prosječan godišnji broj radnika za koje agencija isplaćuje tražbine je 1.200, a a sukladno predloženim izmjenama koje su pred nama procjenjuje se da će prosječan iznos koji će isplatiti radnicima se povećati na 22 tisuće kuna, a prosječan broj korisnika godišnje povećat će se za 100. Osim toga materijalno-pravna zaštita temeljem ovog zakona u pravilu i jest i jedina zaštita koju radnici ostvare zbog stečaja poslodavca s obzirom da je naplata ostatka tražbina iz stečajnog postupka nešto ispod 30%, točnije 29,72%. Agencija se kao i radnici namiruje iz prioritetnog redoslijeda naplate i dosad je ostvarila povrat od nešto više od 260 milijuna kuna. Ako se pogledaju podaci agencije u razdoblju od '18. do 2022.g. onda je razvidno da su od nešto više od 7 tisuća zahtjeva da su 342 zahtjeva odbačena zbog ranijeg prestanka radnog odnosa. Već duže od 4.g. postoji mogućnost mrežnog podnošenja odnosno online podnošenja svih zahtjeva jer se AORT među prvima povezao sa APIS-om, sa poreznom upravom, trgovačkim sudom, FINA-om, tako da radnici ne moraju hodati po institucijama već je dovoljno doć na aplikaciju AORT-a i povuć podatke, a taj se sustav i dalje kontinuirano unaprjeđuje. Ono što je također bitno naglasiti da nema zaostataka u rješavanju predmeta, predložene izmjene zakona omogućit će bolju materijalno-pravnu zaštitu radnika, ali isto tako i dodatno skratiti rokove obrade podataka i konačne isplate radnicima. Osim ove novine ovim izmjenama i dopunama zakona se otklanjaju i uočeni provedbeni nedostaci kako bi se radnicima osigurala još bolja i efikasnija zaštita, pa se propisuje obaveza stečajnim upraviteljima za otvaranjem posebnog namjenskog računa za uplatu radničkih tražbina i to u slučaju kad se otvoreni stečajni postupak ne provodi, a poslodavac ima zaposlene radnike. Naime, u dosadašnjoj praksi ukoliko se stečajni postupak nije provodio stečajni upravitelji ustvari nisu otvarali poseban namjenski račun, društva su se brisala iz sudskog registra nakon čega je agencija morala ustvari izvršit obračun JOPPD obrasca za svakog radnika pojedinačno. Ova praksa u bitnome narušava intenciju zakona jer produžuje rok u kojem radnici mogu ostvariti svoja prava. Rok se produžuje iz razloga što agencija prema važećim propisima mora čekati brisanje stečajnog dužnika iz sudskog ili drugog registra, te nakon toga izvršiti obračun obračun JOPPD obrasca za svakog radnika pojedinačno. Ovakvo postupanje dovodi do opterećenja rada agencija, i navedene izmjene o kojima sam govorila uz neke tehničke korekcije imaju za cilj svakako unaprijediti sustav zaštite radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca i blokade računa poslodavca, te osigurati efikasnu zaštitu prava radnika na društveno prihvatljivoj razini. Isto tako bitno je naglasiti da za potrebu ovog zakona ne treba osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH budući da su ona već osigurana na poziciji AORT-a, a u ime Kluba HDZ-a mogu svakako konstatirati da ćemo mi svakako podržati ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovane zastupnice Katarine Peović. Voljela bi vidjet jednom da HDZ ne podrži neki zakon koji dolazi u javnu raspravu, javite nam se onda. No dobro, ono što je ovdje zanimljivo da se prema ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguravanju radničkih tražbina sigurno dobro i to ćemo pozdraviti umjesto 3 minimalca država će pokrivati 5 minimalaca ako postoji 5 neisplaćenih plaća prije otvaranja stečaja. Znači tim zaštićenim razdobljem smatrat će se razdoblje u posljednjih 5 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. I druga dobra stvar je kako bi se pružila materijalno-pravna zaštita radnicima zbog stečaja poslodavca, znači proširit će se obuhvat radnika na način da se omogući pristup zaštiti radnicima kojima je radni odnos prestao 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Ovdje se ovime vlada usklađuje sa direktivom, uglavnom sa 3 direktive, ali najvažnija je ova o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca i moram reći da dakle u toj direktivi ne piše određeni broj mjeseci. No nezavisni hrvatski sindikati su predložili da se minimalno 6 plaća isplaćuje i da minimalno 10 minimalaca isplaćuje i da se proširi rok obuhvata na 12 mjeseci. E sad zašto je to dobar dobar prijedlog, mi mislimo da bi trebalo ići i više. Zato što problem radnika je širok, znači i ne može se riješiti ovim zakonom, ali ono što je sigurno da su nama plaće puno niže od ostatka EU tako da svakako obuhvat nije dovoljan. Ono što je činjenica da se u principu neće moći riješiti ovim zakonom i zato smo reagirali na Stečajni zakon koji je puno važniji. Ovim će se popraviti minimalno ipak status radnika, ali nedovoljno. Zašto? Zato što se stečajevi ne otvaraju na vrijeme, što je još gore užasno dugo traju najviše na štetu radnika i to zbog lošeg Stečajnog zakona koji se provodi na štetu radnika. Na Odboru za rad proveli smo jednu raspravu u kojoj smo dobili stalno odgovore i tu se vidi da je to intencija ovog zakona, da se ovime ne samo proširuje taj obuhvat radnika nego se direktno cilja na radnike i na njihovu odgovornost i da oni budu budu vlasnici vlastite sudbine … kažem da oni se zapravo brinu za sebe. Pa će doći do radnika i tako da se preko Poštanske banke može poslati zahtjev Hrvatske pošte pardon, može poslati zahtjev i onda se će se to olakšati radnicima. Kaže državni tajnik, pokušavamo doći do radnika na ovaj ili onaj način, no ja moram reći da radnici nemaju šta brinuti o vlastitoj sudbini. Znači njima se treba isplatiti njihove zagarantirane plaće i teško zarađene plaće, a ne da se njih pretvara u u vlastite odvjetnike i na njih prebacuje odgovornost. Tim više što je upravo ova direktiva s kojom se želite uskladiti upravo išla prema tome da se ne zaštiti radnika tako da je on sam odgovoran ako nije na vrijeme podnio zahtjev nego tako da se uistinu radnika uključi u proces i tu proceduru stečaja. Zato smo mi dok je nedavno bio taj Stečajni zakon upozorili da čl. 10. direktive upućuje na to da bi trebalo osigurati odgovarajuće sudjelovanje predstavnika radnika kako je predviđeno upravo pravom Unije i nacionalnim pravom, kako u procesu restrukturiranja tako i u slučaju stečaja. Čl. 23. direktive navodi da bi u svrhu povećanja potpore radnika i njihovih predstavnika države članice trebale osigurati da se predstavnicima radnika osigura pristup relevantnim i ažurnim informacijama o dostupnosti alata za rano upozoravanje te bi također države članice trebale moći pružiti potporu predstavnicima radnika pri procjeni ekonomske situacije dužnika, znači pri procjeni ekonomske situacije dužnika. To je ključno jer se u praksi vidi da mnogi vlasnici firmi zaobilaze radnike u procesu naplate dugovanja. Svima je poznat slučaj Roberta Ježića u slučaju Dioki, Dine i Diokija gdje se opteretilo sve nekretnine u poduzeću razlučnim pravima kod banaka, tako u obračunu troškova vlasnici unaprijed onemogućuju radnike da se naplate od imovine ako nastupi stečaj. Na taj se način gubi smisao vođenja stečaja jer nema naplate vjerovnika, posebice radnike kao najosjetljivijih vjerovnika. Također se cijelo vrijeme od prodaje imovine dužnika namiru stečajni upravitelji i drugi troškovi stečajnog postupka poput komunalne naknade, o čemu sam danas nešto govorila na odboru, zato je potrebno barem radnicima koji potražuju svoje plaće omogućiti da se makar djelomične namire. Da bi se to onemogućilo da se radnike isključi iz ove procedure ne možemo ovim zakonom nego Zakonom stečajnim i zato smo tražili povećati opseg sredstava koji su u samom početku stečajeva određeni kao troškovi unovčenja predmeta razlučnoga prava sa sadašnjih 5 do 15%. Troškovi utvrđenja predmeta razlučnoga prava trebali bi se određivati u većem utrošku od 15% jer mi radnicima ništa ne dajemo, mi njima samo vraćamo njihove teško zaslužene plaće. Oni to nit moraju moljakat nit se njih treba informirat nego oni moraju biti u poziciji da oni mogu vratiti ono što su oni svojim radom zaradili. To se ne može ovim zakonom, a svakako se može djelomično Stečajnim zakonom, ali to ste odbili taj naš amandman nažalost to nije prihvaćeno. No dobro. Ako se sad držimo ovih kozmetičkih prepravki koje su isto tako mislim ko i ovaj prethodna rasprava damo radnicima nekakve i umirovljenicima nekakve mrvice i onda se hvalimo da im je nevjerojatno život poboljšan umirovljenicama za 250 kuna sigurno će bit ono ne znam neće znat gdje će potrošit te novce, tako i ovdje mislim sad ćemo im dat nešto malo više njihovih ne plaća nego će oni dobiti minimalce koje će im … isplatit. I ono što je postavila pitanje kolegica Martina Vlašić Iljkić to je jako važno pitanje. Mi smo jutros na odboru upozorili kad smo vas pitale dobro koliko ljudi danas ne prima plaću, dobili smo jedan odgovor 453 453 osobe, ovdje smo čuli od kolegice Burić da je to ipak 1200, ne znam gdje je baš prava brojka, ali negdje od 400 do 1200 nije baš nekakva ogromna brojka nije zabrinjavajuća brojka, a opet kolegica Martina Vlašić Iljkić je došla do podatka da je 14.000 subjekata blokirano, samo u Brodosplitu ima tisuću radnika, ne znam gdje su se izgubili oni očito nisu baš vidljivi. Ali ono što se desilo mi smo dobili … kao odgovor znači oni koji dobivaju taj minimalna, to nije njihova plaća to je minimalac koji su oni dobili od agencije oni se ne broje pod radnike koji ne primaju plaću. To je statistika koja je manipulirajuća ja bih rekla, mislim mi moramo dobiti podataka koliko radnika nije dobilo plaću. koliko radnika nije dobilo plaću, ali ne dobijemo podatak koliko radnika je dobilo od agencije tu naknadu koja nije plaća jel prema tome ne možemo ih njih moramo brojat u te subjekte. I također smo na odboru dobili podataka da je 2015. … ubacivat ono na prethodnu prethodnu vlast šta je bilo tamo bilo više od 10.000 radnika koje nije primalo plaću, ali kada mi sad zbrojimo ove koji dobivaju od agencije i ovi koji dobivaju plaću bojim se da ne baš došli do lijepe brojke od 453 osobe koje ne primaju plaću koji smo dobili odgovor jutros. Također godišnje se kaže da 17.000 kuna u prosjeku se isplati radniku da je 15 milijuna rezervirano da neće trebati više, inače u obrazloženju ovog zakona kaže se da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva jer su ista osigurana u Državnom proračunu RH za 2022.g. i projekcijama '23., '24.g. Pa naravno da neće biti potrebno jer se radnicima isplaćuje crkavica. Mi smo tražili amandmanom na proračun da se poveća ta stavka u proračunu jer smatramo da radnicima bi se iz proračuna moglo pomoć, a tu je uistinu ta cifra nikakva. Mislim samo da ove HDZ-ovce po INA-i riješimo dobili nešto malo više milijuna kuna jel. Znači samo 17.000 kuna u prosjeku mislim, ja bi volila da ne znam ljudi ovdje u saboru dođu do spoznaje da će idućih ne znam koliko godina morat živjet sa 17.000 kuna, evo toliko smo vam osigurali, 17.000 kuna mislim država je tu potpuno odgovorna. Nema radnih mjesta, znači mi imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Europi, ti se ne možeš zaposlit na nekom drugom radnom mjestu, znači kad dobiješ otkaz 17.000 kuna to ti je to snađi se druže. U svakom slučaju pozdravljam ovo što je Nezavisni sindikat predložio i samo ću napomenuti, nije nažalost ušlo u zapisnik, a iako smo to upozoravali da treba uć u zapisnik, jako smo zadovoljni s vašim odgovorom da možda povećate i broj tih minimalaca i broj obuhvata radnika odnosno mjeseci koji ulaze u taj obuhvat i držimo vas za riječ do drugog čitanja. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemorakta poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Evo nadovezat ću se na ono što je rekla moja prethodnica odnosno ja sam onaj koji je tražio da tako lijepo obećanje uđe u zapisnik. Ali neovisno o tome da li je ušlo u zapisnik ili ne evo pokušat ćemo vas držati za riječ. Ne kažem da moramo točno mi nemamo uvida u neke podatke u koje ministarstvo nadležno ima, ali mislim da prijedlog koji je došao od sindikata i o kojemu smo raspravljali ovdje na Odboru za rad može možda drugačijom formulacijom biti integriran do drugog čitanja. Mi ćemo to dakako pratiti i nadam se da će doći do boljeg rješenja od ovoga kojega imamo sada, a ono jest dobro rješenje tako da ćemo mi ovaj prijedlog izmjena i dopuna u svakom slučaju podržati. Imamo činjenica, imamo produženje odnosno povećanje iznosa koji su vezani za sama prava radnika, ali isto tako i produženje rokova. Dakle, ove izmjene to treba reći idu u svakom slučaju u korist radnika. Druga je stvar sada kako i učiniti to dakle provođenje zakona često puta nažalost zna zastajkivati u našem sustavu, a koji puta zbilja imamo čak i dobre zakone. I zbog toga I zbog toga poslije onda prije svega radnici koji su uvijek najslabija karika snose posljedice nemara ili neznanja ili nemušnosti upravljanja poslodavaca odnosno vlasnika. Ima jedna stvarčica koja mi se jako sviđa u samom tekstu zakona, a to je ono što je pravna formulacija odnosno definicija u kurzivu lijepo piše, mislim da u prvom članku radnik i što je to radnik. Naime, milijun puta sam upozoravao za ovom govornicom, a to je i potvrđeno na kraju krajeva i odredbom ovog zakona da je radnik čovjek jer mi često puta slušamo jednu formulaciju koja govori o nedostatku radne snage. I konj je ljudi moji radna snaga, ali radnik može biti samo čovjek. Prema tome, ajmo barem upotrijebiti pravu hrvatsku riječ za čovjeka koji radi, a to je radnik to nije radna snaga. Što se tiče same provedbe zakona, da nažalost mnoge stvari su se mogle prevenirati dakle i da ne dođe do naplate odnosno dobivanje plaće od strane agencije koja osigurava radničke tražbine. Kako imam dovoljno vremena govorit ću u ime kluba, ja ću samo podsjetit da su se mnoge stvari mogle primijeniti kao npr. stečaj Uljanika. U ugovoru koji je vlada potpisala sa Uljanikom, a vezano za 3. Maj su lijepo stajale odredbe čak i one kaznene o tome da se moraju slati izvještaji hrvatskoj brodogradnji Jadranbrodu o tome kako se sredstva troše, a vezano za restrukturiranje brodogradnje. Hrvatska brodogradnja Jadranbrod je isto tako izuzetno kvalitetno taj nadzor vršila i periodično o tome sukladno ugovoru obavještavala Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija. Više od dvije godine Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva nisu poduzeli sve one radnje koje su mogli poduzeti kao stranka u postupku nego su prepustili da de facto uprava Uljanika nenamjenski troši novce. Novci su nestali, završili su u nečije ruke, o čemu na kraju krajeva postoje i istražne radnje, da bi se poslije toga, pazite, busali u prsa da je neko spasio Uljanik, da je neko spasio 3. Maj, a prije toga nije radio svoj posao i još je nažalost stvorio trošak Agenciji za osiguravanje radničkih tražbina. Bravo! To je ono što se dogodilo. A koji puta se često puta neke stvari itekako dobro daju prevenirati. Ali ima jedna stvar, dakle ova agencija da li je puno novaca koji raspolaže ili je malo ili je dovoljno? Teško je, niko nema staklenu kuglu ni s lijeve ni s desne saborske dvorane kao ni oni koji su iza mojih leđa. To moraš imati zbilja staklenu kuglu ti zbilja ne znaš šta će se dogoditi sa Brodosplitom, ne znaš, ne možeš to predvidjet. Ali ima jedna stvar koja bi manje koštala i o čemu smo isto tako doduše to je razgovarali smo baš kolega Hrelja i ja na odboru, moramo moramo početi razmatrati jednu stvar koja državu košta manje, a gdje država bi mogla pomoć, a to je tzv. Fond za otpremnine, on može biti i na razini poduzeća. O fondu de facto za otpremnine država ima pravo nadzora jer u slučaju da poslodavac nema novaca u Fondu za otpremnine onda de facto država mora za to jamčit, ali taj Fond za otpremnine on može poslodavcu poslužiti kao obrtni kapital pod određenim uvjetima, pod određenim uvjetima, tako da imamo još jedno dodatno osiguranje. Tema oko Fonda za otpremnine bila je aktualna, međutim nažalost stvar je zamrla, manje bi koštala, a imali bi isto tako puno veći mehanizam nadzora jer ovdje je nažalost bilo da je riječ o blokadi računa, bilo da je riječ o stečaju reagira se, ali reagira se kasno jer i ovaj zakon kakavgod da je uvijek postoji ono pitanje, kad se će on primijenit u praksi kada nakon blokade računa, nakon otvaranja stečaja kada će radnik vidit svoj prvi novac. Kako dolazim iz Rijeke onda namjerno ću podsjetiti na 3. Majci, da bi trećemajci imali za hranu jedini obrok im je bio ono što su imali u radničkoj menzi, namirnice je kupovao Grad Rijeka i županija, Grad Rijeka i županija jer dok je fond odreagirao, odreagirao je ali je trebalo ljudi moji vremena i takve nam se stvari ne mogu događat, pogotovo ne u 21. stoljeću. I sam mi nažalost u mnogim situacijama i dan danas govorimo o tome kako rastu plaće, da rastu plaće bez daljnjega da rastu plaće, ali time rastu i doprinosi za mirovinsko o tome smo prije govorili. Ali mi moramo suzbit ne samo prekarijat jer kod prekarijata se u pravilu bi se isto trebali plaćati neki doprinosi. Ne plaćaju se. Koliko ljudi prima minimalac, a ostatak dobiva na ruke, pogotovo u ugostiteljstvu? To smo između ostaloga vidjeli ono što je inspekcija gledala u ovoj turističkoj sezoni kod naših ugostitelja. Daleko od toga da ljudima nije bilo teško zbog pandemije su skoro dve godine bili zatvoreni. U svakom slučaju ovo je pozitivni pomak, on prati i možda čak i više od onoga što je predviđena inflacija. Činjenica je da ovih 14 članaka zakona, tri su vezana za prijelazne odredbe, pola iz je vezano za meritum, a pola ih je vezano za kaznene odredbe. Pa kako u kaznenim odredbama smo pretvorili kune u eure, ako smo povećali malo i novce koji bi išle radnicima, ajmo malo povećati kazne pa barem zaokružiti onih 1.300 i nešto kuna na 1.400 evo to je ovako kako je pravo čitanje onda nećemo još ić amandmanski. Evo zahvaljujem na pažnji. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane Martine Vlašić Iljkić.

Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice, poštovani kolege. Zakonom o osiguranju radničkih tražbina se u pravni poredak RH prenosi Direktiva 2008/94 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u stečaju insolventnosti i njihovog poslodavca. Propisuje se obveza ovim novim prijedlogom agencije o obavještavanju Europske komisije i drugih država članica o relevantnim podacima u slučaju stečaja poslodavaca, a u skladu s direktivom. Dobro je da nas Europska komisija i u tome obvezala i da nas na neki način kontrolira što nije čudo s obzirom da ispod rada vladajućih štošta prolazi. A i primjer Tvornice Orljava čiji je vlasnik država u potpunosti pokazuje da je država upravo česti klijent Agencije za osiguranje radničkih tražbina što je poražavajuće i očito je dobro da Europska komisija zna o vlasničkim strukturama poslodavaca u stečaju. Također propisuje se novina da se zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca može podnijeti agenciji putem HZZ-a od prije i Hrvatske pošte, a njihova međusobna prava i obveze da će se urediti sporazumom o poslovnoj suradnji. Na moj upit na Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo čemu specificiranje određenog poslovnog subjekta u zakonu dobila sam informacije da će u Hrvatskoj pošti između ostalog se moći popunjavati taj zahtjev za ostvarivanjem prava i da će im u tome pomagati zaposlenici Hrvatske pošte. Uz sindikate, uz zavode za zapošljavanje sad će to raditi i zaposlenici Hrvatske pošte, valjda će biti osposobljeni i za taj dio poslova. Ovim zakonom se osiguravaju prava radnika u stečaju poslodavca na način da se provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka postupka nad poslodavcem na društveno prihvatljivoj razini što je visina minimalne plaće prema zakonu i osigurava isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna dok se ostali dio potraživanja radnik potražuje u stečajnom postupku na teret stečajne mase. Kao tijelo za provedbu zaštite je zakonom osnovana Agencija za osiguranje radničkih tražbina. Prema podacima nažalost jedina zaštita koju radnici ostvare zbog stečaja poslodavca je upravo rezultat ovog zakona s obzirom da je naplata ostatka radničkih potraživanja u samom stečajnom u 2021.g. poslodavci za 1321 radnika nisu isplatili niti minimalnu plaću zbog čega su inspektori rada sudovima podnijeli optužne prijedloge protiv poslodavca i njihovih odgovornih osoba radi sumnje na počinjenje 236 prekršaja. Kako je zapravo ozbiljan problem i ozbiljan i ozbiljno zapravo kazneno djelo neisplata plaća prema podacima, što podaci govore da je u 2021. godini su inspektori podnijeli i 64 kaznene kaznene prijave zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja od čega za jedno kazneno djelo protuzakonitog zapošljavanja, 17 kaznenih djela povrede prava iz socijalnog osiguranja te čak 55 kaznenih djela neisplate plaće. Sve to govori koliko je neisplata plaća i dalje ozbiljan problem te da zbog neisplate dospjelih plaća odnosno naknada plaća da su inspektori od studenog 2020. do 2021. godine donijeli 4.670 rješenja o privremenom osiguranju naplate sukladno ovom Zakonu o osiguranju radničkih tražbina što ne ukazuje na bitnije poboljšanje radnika s obzirom da se radi o svega 4,59% manje rješenja nego u 2020. godini. Nadalje, kao što sam i već i uvodno rekla nažalost klijent agencije za naplatu odnosno za agencija koja služi isplatu potraživanja radnika, nažalost česti klijent je država i prema izvješću o radu te agencije za 2021. godine najveći stečajni dužnik prema broju pozitivno riješenih zahtjeva radnika je upravo tvornica tvornica Orljava koja je u vlasništvu države te isplaćenih po tom zahtjevu 166 zahtjeva radnika. Kako predlagatelj navodi potrebno je pružiti materijalnu pravnu zaštitu radnicima zbog stečaja poslodavca te proširiti obuhvat radnika na način da se omogući pristup zaštiti radnicima kojima je radni odnos prestao 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Uz navedeno u ovom prijedlogu stoji da je potrebno produljiti zaštićeno razdoblje za koje radniku pripada materijalno pravna zaštita osigurana ovim zakonom i to na način da se zaštićeno razdoblje produlji sa 3 mjeseca na 5 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka odnosno prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. To je već drugo proširenje obuhvata radnika u posljednje vrijeme od 2017. godine kao i zaštićenog razdoblja što zapravo govori i o kršenju radničkih prava, ali i sposobnosti poslodavca da se izmakne zakonskim propisima. Ovdje smo čuli ujutro na odboru da zapravo se produljuje zaštićeni odnos i ovo razdoblje upravo jer je analizama su došli do tog perioda da se treba za taj točni određeni period produžiti kako je u prijedlogu. Ni, Nezavisni hrvatski sindikati su predložili da se dodatno proširi obuhvat radnika koji ostvaruju prava u stečaju, u slučaju stečaja poslodavca i to na način da mogu ostvariti i radnici kojima je radni odnos prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečaja i predložili su također da se zaštićeno razdoblje za koje radnici ostvaruju prava produlji sa 3 mjeseca na 6 mjeseci. Smatramo da je prijedlog opravdan i stajališta smo da treba podržati i prijedlog sindikata te da neće doći do potrebe daljnjeg produljenja i da će radnici moći u tim postupcima odnosno u tim periodima ostvariti svoja prava. Također kao što smo i ovdje više puta čuli vezano za opće statističke podatke vrlo je važno da imamo broj koliko je točno blokiranih subjekata, koliko točno ima radnika koji na današnji dan ne primaju plaću te koliko je i blokiranih kojima je su računi blokirani. Prema određenim podacima takvih je na današnji dan 234.000 građana i sve su to podaci koji su nam važni da bi uopće mogli planirati daljnje mjere pa i vezano za ovaj zakonski prijedlog, ali i za druge a sve u kontekstu zaštite prava radnika i osiguranja njihovih potraživanja da ono što su zaradili na vrijeme i dobiju. Klub SDP-a će podržati ovaj zakonski prijedlog i evo do idućeg čitanja nadamo se da ćete uvažit preporuku i sindikata što je zapravo i naš prijedlog o čemu smo i evo ranije se izjasnili. Zahvaljujem.

prvo nekoliko riječi o dugotrajnom problemu isplate radničkih potraživanja u stečaju koji se za sada želi barem djelomično riješiti ovim izmjenama zakona. Od 2003. godine s ustavnom osiguranih radničkih tražbina država je pokrila ukupno 52.500 radnika kojima je isplaćeno gotovo 730 milijuna kuna, a Agencija za osiguranje radničkih tražbina je do početka ove godine uspjela povratiti samo 29% tog iznosa iz ovršnih postupaka, ukupno 214,7 milijuna kuna. Naplata sveukupnih radničkih potraživanja u stečaju u Hrvatskoj je nažalost na 22% što samo za sebe govori kako nešto duboko ne funkcionira s našim stečajnim postupcima i da radnici nisu u njima dovoljno zaštićeni. Dakle, potpuno je jasno da je potrebno, da su potrebne bolje zakonske zaštite radnika u poduzećima i firmama u stečaju. Država je u slučaju stečaja ili blokade poslodavaca dosadašnjim zakonom osiguravala kao što znamo radnicima samo 3 neisplaćene plaće i to u visini minimalne plaće. To se odnosilo i na postojeće radnike tvrtke u stečaju i na one radnike kojima je radni odnos kod poslodavaca prestao 6 mjeseci prije otvaranja stečaja koji nisu primili plaću. Problem s tim odredbama je da one zapravo nisu obuhvaćale dovoljan broj radnika pogođenih stečajem poslodavaca. Naime, problem je što u Hrvatskoj nažalost prođe dugo vremena od postupka pokretanja stečaja pa do stvarnog otvaranja stečaja. U praksi kako to neki sindikati navode zna proć 12 i više mjeseci i za to postoje brojni razlozi od same opterećenosti sudova, zbog zahtjeva za odgodom ročišta koji dolaze od pojedinih strana u postupku pa do neuspješnih predstečajnih postupaka. Međutim, poanta je da zbog te dugotrajnosti dobar dio radnika nikada, dakle ponavljam nikada ne dobije zakonom zagarantirane plaće dakle te dosadašnje tri plaće, a kamoli potraživanja iz stečajne mase jer ponavljamo, naplata radničkih potraživanja u stečaju u Hrvatskoj je na 22% i kao što smo već rekli to samo za sebe govori, ponavljam da zaista nešto ne štima i ne funkcionira s našim stečajnim postupcima i radnici u njima nisu dovoljno zaštićeni. No vratimo se na izmjene ovog zakona, ovim izmjenama država bi radnicima, kao što smo već svi ponavljali osigurala pet plaća umjesto dosadašnje tri, a pravo će imati i oni radnicima kojima je radni odnos prestao od prije 10 mjeseci, dakle 10 mjeseci prije otvaranja samog stečajnog postupka, a ne više šest mjeseci kako je to bilo do sada i također bi se ubrzalo isplatu minimalnih primanja na koje je radnik imao pravo. Te izmjene su naravno dobrodošle i mi ih pozdravljamo jer predstavljaju veću zaštitu radnika u odnosu na postojeći zakon. Međutim, ono što nije dobro, to je da se ovoliko dugo čekalo s tim izmjenama. Kao što sam već u replici gospodinu državnom tajniku rekla, tj. uputila pitanje, obrazac prethodne procjene za izmjene i dopune ovog zakona bio je u javnom savjetovanju 2019.g. i mogao je biti donesen početkom '20., početkom '20., epidemija je počela malo kasnije ne baš samim početkom '20. to ćemo se složit, a i potres, to je sve bilo u 3. mjesecu znači bilo je vremena. Dakle, već te 2019. u obrazloženju navodili su se podaci Agencije za osiguranje radničkih tražbina prema kojima zbog stečaja poslodavaca radnici najčešće plaću ne primaju pet mjeseci, a velik broj radnika ne stekne uvjete za isplatu plaću jer im je radni odnos prestao više od šest mjeseci prije otvaranja stečaja. Dakle, to su podaci same agencije. Neovisno o tome čekalo se pune tri godine da bi ove izmjene došle na dnevni red sabora i dok se to čekalo 2020.g. Agencija za osiguranje radničkih tražbina je registrirala 62 stečajna dužnika, firme u stečaju, a 2021.g. njih 40. Da se Da se zakon donio ranije kako se najavljivalo i što se moglo, radnici ovih tvrtki mogli su imati značajno veće koristi od ovakvih odredbi. Mi razumijemo naravno krizu covid-19 i pritisak koji je to izvanredno stanje donijelo na institucije, no ovdje se zaista ne radi o velikim izmjenama, de facto samo se podiže broj mjeseci i ubrzava a radi se upravo o zakonu koji direktno poboljšava položaj najugroženijih radnika kojima je ugrožena socijalna sigurnost zbog stečaja poslodavca. I zbog toga smatramo da nije prihvatljivo da smo ovoliko dugo čekali na ove izmjene i nadamo se da to neće biti slučaj i s drugim pozitivnim promjenama i izmjenama za radnike koje je nužno donijeti što prije, a to je primjerice transpozicija Europske direktive o primjerenim minimalnim plaćama. U svakom slučaju imajući u vidu sve kritike koje smo ovdje sada iznijeli Klub zeleno-lijevog bloka podržat će naravno pozitivne odredbe ovog zakona u prvom čitanju. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika poštovanog Silvana Hrelje. Poštovani potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Klub HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika će ove pozitivne promjene kolikogod bile one po riječima nekih kolega male ili bilo kakve, ali su pozitivne u svakom slučaju podržati. Naravno to nas ne priječi da cijelu tu našu povijest odnosa i povijest ajmo reći stradanja radnika u stečajnim kugama na neki način malo prođemo i vidimo dal smo mogli jer naknada pamet je najkvalitetniji dio pameti da vidimo dal smo mogli nešto bolje napraviti i po uzoru na neke druge zemlje jer jutros sam rekao i na odboru da mi smo previše naše zakonodavstvo oslonili na njemačka iskustva, iako niti po organizaciji, niti po odgovornosti prema radu, niti po plaćanju rada, niti po po kvalitetniji industrijskih odnosa nismo ni blizu, više smo po temperamentu, više smo po temperamentu Mediteranci i volimo eskivirat i od obaveza i od nekih strogih strogih pravila igre. Imali smo priliku i od drugih zemalja učiti, ali na neki način nije nam se baš sviđalo jer ipak je jedna Njemačka velika. I drugi imaju dobre industrijske odnose, imaju dobra rješenja za određene situacije, a ja sam na njima poprilično u svom životu slušao direktno, direktno sa, sa izvora i vidio kako, kako to funkcionira. Govorim o istom onome šta je govorio kolega Fabijanić, radi se o Fondu za otpremnine ili Fondo fine rapporto ili prestanak radnog odnosa iz X razloga koji puno olakšava kod njih ovu situaciju koju mi imamo. Mi smo imali, najprije nam je u stečajevima radnik bio na trećem mjestu, pa smo ga digli na prvo mjesto, pa onda su opet razlučni vjerovnici došli ispred, pa mi stalno tu tramakamo mijenjamo, pa smo imali Fond za razvoj i zapošljavanje, pa se to pretvorilo u ovu Agenciju za radnička potraživanja, dakle mi smo, mi imamo kontinuitet kontinuitet promjena, a nemamo nešto stabilan oslonac na koga možemo računati. Ja to uspoređujem i sa nečim iz mirovinskog sustava. Recimo susjedi Slovenci, njihovi umirovljenici dobivaju regres, dobivanju regres, a imaju 365 dana godišnjeg odmora jel, ali zašto dobivaju uopće regres? Pa dobivaju regres jer radnici izdvajaju doprinose na svoj regres i stvara se masa po kojoj umirovljenici dobiju, u tim posebnim zakonima ti možeš drugačiju raspodjelu napravit jer to nije redovna mirovina, to je jedno izvanredno primanje, ali isto tako utemeljeno na, na, na doprinosima. Recimo ti famozni Talijani koji su takvi kakvi jesu, ne smatramo ih jako ozbiljnih, imali su taj fond u koji su svaki mjesec, polovica se radnika odreklo plaće, polovica poslodavac i punili su taj fond koji je koristio poslodavac, mogao je koristiti i radnik kad je išao u neke investicije, posuditi itd., ali po ekonomskim oglasima, bez obzira što je to tvoj novac, ako ga ja potražujem ili posudim, ti ga, ti plaćaš kamatu. Poslodavac je morao donijet odgovarajući doprinos ako je koristio taj, taj novac i to je sve bilo pod patronatom i pod kontrolom države, ali u trenutku stečaja ili prekida radnog odnosa naravno po ugovornim odnosima, ne izvan toga, ako trebaš odraditi dva mjeseca još otkaznog roka, moraš ih odradit, nema izbjegavanja, dakle po pravilima koja su ustanovljena ti dobiješ recimo za 10.g. staža 10, 10 plaća i priča je u redu, nisi gol, nisi bos, tražiš drugi posao i ideš dalje, nastavljaš opet sa tim postupkom kod drugog, drugog poslodavca. Ja znam da su ljudi koji su prije nego su otišli u mirovinu ako su slučajno suprug i supruga radili u jednoj firmi da su dobili današnju protuvrijednost 80 tisuća eura, za to se dalo, dalo kupiti neki stančić i doći do svog stana prije penzije. Mi, mi nemamo problema s time, mi drukčijem smo dobivali stan, stanove, al to je kod njih bila realnost i možda jedina, jedina prilika, ali kod stečaja oni su bili sigurni da neće ostat, ostati bez novca. E sad, dal mi sumnjamo u sebe da bi mi zaribali taj novac, dal bi, dal nama to rješenje se ne sviđa to je druga stvar, imamo ovo što imamo. Naravno da je to kao kad bolesniku daješ infuziju i ovdje možemo tu infuziju davati umjesto recimo 3 mjeseca sad ćemo davati 5 mjeseci ili, ili 6 mjeseci, zaštitit ćemo ga period od, od 10 mjeseci ili, ili godinu dana, ali ja moram samo jednu stvar reći nakon svih tih godina bavljenja i sindikatom i politikom. Ovdje odgovornost nije jednoznačna, ovdje odgovornost nije jednoznačna, postoji nekreativnost sindikata, traženje sve od države, neplaniranje budućnosti od strane poslodavaca jer pametan poslodavac bi se morao pripremiti za takve, za takve Dakle mi smo jednostavno takvo društvo da mi mislimo da država može sve riješiti. Nema te države koja može sve riješiti i pogotovo sve na razini na kojoj mi očekujemo. Naravno da smo mi plivali cijelo to vrijeme između tvrdog stečaja koji je u suštini prodaja nekretnina, namirenje vjerovnika, preustroj nikad nismo dobro savladali, možda se puno toga moglo više spasiti, uopće ne krivim nijednu vladu za to, bilo je tu više stečajnih epidemija stečajnih kuga u našoj, povijesti ove naše, naše države. No što reć, tu smo, imamo taj institut, ajmo ga poboljšavati. Ja sam sklon predložiti, to sam i rekao na, na ovaj na odboru da ovaj prijedlog sindikata povećanje na 6 mjeseci odnosno godinu dana zaštićenog perioda s obzirom da ne radi se o Bog zna kakvom novcu zbog kojeg će država propasti da se to uvaži, al ne zbog podilaženja sindikatu, ja bi više volio da sindikat traži realizaciju određenog projekta koji jamči dugogodišnju, dugogodišnju sigurnost radnika jer će stečajeva biti, jer će radnici ostajati bez posla, jer će poslodavci imati problema i to će se dešavati na dnevnoj odnosno, ajde da ne pretjerujemo na dnevnoj, ali na tjednoj ili mjesečnoj, mjesečnoj bazi. Zato se vrijedi drugačije organizirati i predviđati budućnost. U svakom slučaju podijelio sam s vama nešto mojih iskustava, meni su ona vrijedna, ako ih ne dam nikom drugom ostaju samo moja, ali u svakom slučaju prihvatite ovo u dobroj, u dobroj vjeri, naravno da, da ću podržat ovaj prijedlog zakona i ja i moj klub. Hvala lijepa. Slijede završne rasprave, prva je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Anite Pocrnić Radošević. Hvala potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Zakon o osiguranju radničkih tražbina donesen je 2017.g. kada je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Direktiva Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti poslodavaca kod kojeg su zaposleni. Njime se osiguravaju prava radnika u slučaju stečaja poslodavca tako da se isplate dijela potraživanja do iznosa minimalne plaće isplaćuje na teret državnog proračuna putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina, a preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku na teret stečajne mase. Ukoliko na računima nema dovoljno sredstva i računi budu blokirani poslodavac je obvezan podnijeti zahtjev agenciji za sve radnike kojima nije isplaćena plaća. Trenutna je situacija što predviđa trenutni Zakon o osiguranju radničkih tražbina da se zaštićeno razdoblje za koje se osigurava materijalno pravna zaštita odnosi na razdoblje od 3 mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka odnosno 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Značajno je naglasiti da je materijalno pravna zaštita osigurana ovim zakonom gotovo i jedina zaštita koju radnici ostvaruju prilikom stečaja poslodavca budući je naplata ostatka radničkih potraživanja u stečajnom postupku mala, iznosi svega 22%. Stoga je u Vladi RH prepoznata potreba nužnosti proširenja obuhvata radnika koji mogu koristiti prava iz Zakona o osiguranju radničkih tražbina. Isto će se postići tako što se predlaže da se zaštićeno razdoblje produlji s 3 na 5 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka odnosno prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar 10 mjeseci prije otvaranja otvaranja stečajnog postupka. To znači da će država putem agencije isplaćivati 6 mjeseci umjesto 3 minimalnu plaću što za radnike znači dužu isplatu zajamčene minimalne plaće. Što se tiče provedbe, zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem podnosi se Agenciji za osiguranje radničkih tražbina ili područnom uredu HZZ-a. Ovim izmjenama Ovim izmjenama i dopunama o kojima danas razgovaramo omogućit će se podnošenje zahtjeva i putem Hrvatske pošte d.d. koja zahvaljujući rasprostranjenoj mreži poslovnica može pružiti uslugu i u manjim sredinama i na taj način je ta usluga dostupnija radnicima. Kako bi se osigurala učinkovitija provedba i spriječile zlouporabe propisuje se obveza stečajnog upravitelja da na temelju odluke suda otvori poseban namjenski račun stečajnog dužnika za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika na temelju ovog zakona. Budući se ovim izmjenama i dopunama unaprjeđuje sustav zaštite radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavaca Klub HDZ-a će podržati i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina. Hvala. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog zastupnika Željka Pavića. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, evo danas nismo čuli ni jednu raspravu koja bi imala za rezultat da je neki klub protiv ovog zakona. Čuli smo nekoliko primjedaba, to je prvenstveno primjedba da se moglo govoriti o 12 mjeseci, a ne o 10 mjeseci i da je taj zakon mogao biti donesen ranije kad je već bio u raspravi 2019. godine. Svaki zakon koji ide u korist radnika i povećava prava radnika nama je sigurno prihvatljiv i sigurno ćemo za njega glasati, a ovaj je zakon na tom tragu. Ono što smo prihvatili i na odboru i što ćemo podržati na glasanju u, u sabornici je zapravo zakon koji omogućava radnicima da u momentu kad je njihovo poduzeće u kolapsu dobivaju svoj novac. Dobivaju taj novac ukoliko nema novaca na računu poduzeća, dobit će taj novac od Agencije za osiguranje radničkih tražbina. Međutim, ne radi se samo o stečaju radi se i o blokadama odnosno radi se o prisilnoj naplati kada netko sjedne na račun i napravi blokadu računa. U tom slučaju se zapravo može isto tako prijaviti tražbina i blokirati račun u korist radnika što je pozitivno jer ukoliko postoji novac na računu onda neće agencija isplaćivati novac sa svojeg računa za osiguranje radničkih tražbina nego će se ta naplata napraviti sa računa poduzeća koje još uvijek ima novac s time da onda poduzeće koje je izvršilo blokadu zapravo ide slijedeće u red čekanja nakon radnika. Slično je i sa stečajem što je ovdje, mislim ono što je tu dobro je to što ovoga stečajni upravitelj mora dostaviti agenciji dokaze o izvršenoj uplati radnicima i doprinosa i poreza i samih primanja. I ono što je isto tako važno je da stečajni upravitelj predaje i JOPPD obrazac prema poreznoj upravi što je izuzetno važno za radnike jer znamo da onda taj novac sjesti na svoja mjesta i da će biti evidentirano i kao prihod u mirovinskom sustavu što nam je izuzetno važno zbog onog prekida se često javlja zbog toga što radnici jednostavno nemaju uopće evidenciju da su, da su bili odjavljeni odnosno da nisu radili, sada će se to zapravo izbjeći zbog toga što ćemo onih 10 mjeseci odnosno prije otvaranja stečajnog postupka radnici će dobiti sva ona prava koja trebaju dobiti. A isto tako je dobro to što se u zakonu definira da se u slučaju kad agencija vrši izravnu isplatu priznatih tražbina radnicima, zaposlenicima agencija mora uz obračun osobnih dohodaka i uplatu poreza koji pripadaju tom dohotku kao i doprinosima iz dohotka i na dohodak zapravo moraju obračunati sva ta davanja i isto tako moraju predati JOPPD obrazac. To opet osigurava radniku da će biti kompletno svi njegovi sav njegov rad u evidenciji odnosno svi mjeseci za koja je imao primanja bit će evidentirana i u Zavodu za zapošljavanje. Naravno imat će i sva ostala prava i što se tiče zdravstvenog osiguranja. Pozdravljamo to i sa stanovišta što smo čuli zbog toga što smo čuli da je maksimalni rok odgode primanja prvog dohotka zapravo mjesec i pol dana s obzirom da bi u tom periodu trebao dok se dobe svi ti podaci i informacije o tome kakvo je stanje sa računom, kakva je situacija sa stanjem na računu i da li je otvoren stečajni postupak u tom periodu bi se trebala već izvršiti isplata. Znači ukoliko nema sredstava u poduzeću onda će to obaviti agencija za radnika, tako da u principu taj jedan prijelazni period za radnika bi trajao dovoljno dugo da se on može snaći da može pronaći novo radno mjesto. Zbog svega navedenoga klub Socijaldemokrata će podržati ovaj zakon. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

prvo čitanje, P.Z.E. br. 320. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Dragan Jelić, izvolite.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemorakta poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane Martine Vlašić Iljkić.

Odgovor.